Poštovani narodni poslanici, otvaram Drugu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije za vreme vanrednog stanja, koja se održava u skladu sa članom 200. Ustava Republike Srbije.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 130 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 139 narodnih poslanika imamo uslove za današnji rad.Obaveštavam vas da je prijavio opravdano odsustvo danas narodni poslanik Borisav Kovačević.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, za Drugu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije za vreme vanrednog stanja određen je sledećiD n e Predlog odluke o ukidanju vanrednog stanja, koju je podnela Vlada, 4. maja 2020. godine i2. Predlog zakona o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila.Predložila potvrdila.Predložila sam da na osnovu člana 92. stav 2, člana 157. stav 2. i člana 192. stav 3. Poslovnika, obavimo zajednički jedinstveni pretres Predlogu odluke o ukidanju vanrednog stanja i Predlogu zakona o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila.Stavljam na glasanje ovaj

Narodna skupština će danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da donesemo akte iz dnevnog reda ove sednice.Današnjoj sednici prisustvuju predsednica Vlade Ana Brnabić Ana Brnabić i prvi potpredsednik Vlade, ministar spoljnih poslova, Ivica Dačić.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč, sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 192. stav 3, shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o Predlogu odluke o ukidanju vanrednog stanja i Predlogu zakona o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština

predsednik Narodne skupštine će naložiti službi zaduženoj za održavanje reda u zgradi Narodne skupštine da tog narodnog poslanika udalji sa sednice i odredi pauzu do izvršenja mera udaljenja.(Narodni poslanik Boško minuta.Pozivam službe zadužene za održavanje reda u zgradi da primene mere i da isprate poslanika van sale kako bi mogli da se posvetimo Predlogu odluke o ukidanju vanrednog stanja i donesemo ovu meru.Pauza od 20 minuta i molim da izvršite meru, u skladu sa Poslovnikom.(Posle

radom.Dobro, znači otvorila sam zajednički jedinstveni pretres.Reč je tražila predsednica Vlade Ana Brnabić.Izvolite. Hvala vam. velika zahvalnost što ste nam omogućili da radimo danas u interesu građana.Vlada je poslala Predlog za ukidanje vanrednog stanja. Moje izlaganje će biti kratko. Daću vam samo pregled toga zašto smo mi predložili ukidanje vanrednog stanja.Dakle, struke, Kriznog štaba, a onda i Vlade Republike Srbije stvorili su se svi uslovi da se u Srbiji ukine vanredno stanje, koje je uvedeno 15. marta 2020. godine, zbog epidemije Kovida – 19, odnosno Koronavirusa.Osnovni uslov je bio da više od sedam dana imamo procenat ispod 5% zaraženih u odnosu na ukupno testirane. uslov je, sva sreća ispunjen, zahvaljujući svim onim restriktivnim merama, svoj onoj disciplini, svom zalaganju i zdravstvenih radnika i svih ostalih. Dakle, imamo taj osnovni uslov ispunjen.Od 28. aprila mi smo ispod 5%. Tada, 28. aprila imali smo 4,0%, dakle procenat pozitivnih, odnosno zaraženih u odnosu na ukupno testirane, 29. aprila takođe 4%, 30. aprila 4,25%, 1. maja 3,31%, 2. maja 3,09%, 3. maja 1,93%, 4. maja 2,04% i 5. maja, odnosno juče 2,49% i danas ćemo videti u 15.00 časova presek, ali do ovog trenutka je negde oko 1,8%, dakle ispod 2%.Pored ovoga, mi već sedam dana vidimo značajno smanjenje dnevnog broja aktivnih slučajeva i pored ovoga, konačno ispunjeno je svih šest kriterijuma Svetske zdravstvene organizacije koji su Ministarstvu zdravlja Republike Srbije dostavljeni i kada se ispuni ovih šest kriterijuma koje je dala Svetska zdravstvena organizacija, trebaju postepeno da se ukidaju mere u slučaju epidemije u nekoj državi članici.Pod dokazi pokazuju da je prenošenje Kovid – 19 kontrolisano, što smo mi ispunili već duže od sedam dana.Pod dva, javno zdravstveni i zdravstveni sistemi imaju dovoljno kapaciteta da identifikuju, izoluju, testiraju i leče sve slučajeve, kao i da prate i smeštaju kontakte u karantin, što je sva sreća bio slučaj u Republici Srbiji zaista od prvog dana i to se nikad nije promenilo, zahvaljujući svim merama koje smo svi zajedno i preduzimali i poštovali.Pod tri, rizici od epidemije su svedeni na minimum, u okruženjima velike ranjivosti, kao što su ustanove za dugotrajno zbrinjavanje i kolektivni centri.Pod četiri, preventivne mere se uspostavljaju na radnim mestima sa fizičkim distanciranjem, sa postavljanjem sredstava za pranje i dezinfekciju ruku i respiratornom higijenom i potencijalnim termalnim termalnim skriningom.Pod pet, upravljanje rizikom od importovanja ili eksportovanja zaraze iz zajednica sa visokim rizikom prenošenja. Mi čak to danas više ni nemamo. Dakle, nemamo čak ni ova mala žarišta.I pod šest, lokalne zajednice učestvuju u prelasku na blaže mere.Dakle, imamo tri osnovna uslova ispunjena. Mislim da je od nas odgovorno da predložimo vama ukidanje vanrednog stanje, mislim da je to najodgovornije moguće ponašanje prema građanima Republike Srbije. Mislim da je važno da vanredno stanje u Republici Srbiji ne ostaje na snazi ni dan duže nego što je potrebno i da se Srbija, njena privreda, svi naši građani vraćaju polako, koliko toliko normalnom životu, a kao što smo rekli, ono što će biti naša nova normalnost jeste život i rad uz mere socijalne distance, fizičke distance, mere opreza i prevencije, maske, pojačana higijena. Dakle, sve ono što će biti potrebno do pronalaska vakcine za Kovid 19.Važno je da sada krenemo ponovo u privredni rast, privredni oporavak, važno je da iskoristimo i donekle šansu koja se nama nama pruža, obzirom na to da je Srbija spremnija nego mnoge druge države u Evropi i svetu dočekala ovu krizu, kako zdravstveno, tako i ekonomski. Zahvaljujući tome je naš rast

i širom sveta. Dakle, važno je i predlog je da Srbija krene da se vraća u normalu, da ukinemo vanredno stanje. Imamo sve preduslove i bilo bi neodgovorno i bilo bi zloupotreba da i jedan, jedini dan duže vanredno stanje produžavamo. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima Balint Pastor.Izvolite. Uvažena predsednice Vlade, gospodine prvi potpredsedniče Vlade, predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, kao što je predsednica Vlade kratko govorila i ja ću samo vrlo kratko da iznesem stavove poslaničke grupe SVM.Kao što sam rekao prošle nedelje, kada je Narodna skupština potvrdila odluku o uvođenju vanrednog stanja, želim da ponovim da su mere Vlade Republike Srbije bile pravovremene, opravdane i srazmerne. Srbija je spremna dočekala epidemiju i to je uzrok zbog čega smo mi u situaciji da nakon dana možemo da ukinemo vanredno stanje.Treba građani Republike Srbije da znaju da nisu sve zemlje u ovoj situaciji, da ima zemalja u kojima su vlade donele odluku da se vanredno stanje produži, da vanredne mere ostanu na snazi do jula ili u nekim zemljama do još do još kasnije. Svakako je dobro što smo mi došli u situaciju da polako možemo iz ove krize da izađemo. Prvi korak ka tome jeste ukidanje vanrednog stanja zbog toga što ne postoje više razlozi i uslovi

Vlada Republike Srbije donela uz supotpis predsednika Republike za vreme vanrednog stanja, bitno je reći da se zajedno sa vanrednim stanjem ukidaju sve one uredbe koje su značile organičenje pojedinih ljudskih i manjinskih prava, jer ljudska i manjinska prava mogu da budu ograničena isključivo za vreme vanrednog ili ratnog stanja po Ustavu Republike Srbije i zbog toga te uredbe ne mogu da ostanu i ta ograničenja ljudskih prava ne mogu da ostanu na snazi.Ostaju na snazi neke uredbe koje se tiču mera, ekonomskih mera Vlade, pre svega se radi o onim merama koje omogućavaju isplatu onih 100 evra građanima, mere koje stvaraju uslove za pomoć privrednicima, preduzetnicima, poljoprivrednim proizvođačima. Ja bi ponovo da kažem ono što sam rekao i prošle nedelje, da zamolim građane, privrednike, preduzetnike, i poljoprivredne proizvođače da koriste one mogućnosti koje je Vlada Republike Srbije omogućila da bi mogli da održe svoj biznis, da bi mogli da razvijaju svoje poljoprivredno gazdinstvo.Ujedno, želim ponovo da apelujem na Vladu i da zamolim sve nadležne organe da učine sve i da budu kažnjeni svi oni građani Republike Srbije koji su kršili mere Vlade, jer je ogromna većina građana sve te mere izuzetno teške mere poštovala i jednostavno na osnovu principa pravičnosti to tako mora da bude. Bile su izuzetno restriktivne mere i za vreme katoličkog Uskrsa i za vreme pravoslavnog Vaskrsa i danas na Đurđevdan, ogromna većina građana je poštovala te mere i svi oni koji nisu treba da budu kažnjeni na osnovu propisa Republike Srbije.Imao bi dva pitanja za predsednicu Vlade, odnosno za prvog potpredsednika Vlade. Prvi se odnosi, jer polako ulazimo u normalizaciju života, a normalizacija života pretpostavlja i prelazak granica Republike Srbije i to je bitno, pogotovo u pograničnim oblastima, opštinama Republike Srbije i želeo bi i ovom prilikom da se zahvalim Vladi što je rešen problem određenih kategorija Republike Srbije, pre svega, mislim na one koji obrađuju zemlju sa druge strane granice i na one koji imaju radno mesto sa druge strane granice i njima je omogućeno u pojasu od 50 kilometara da prelaze granicu.Ali, pitaju i drugi građani Republike Srbije, kada će biti moguće preći granicu bez određivanja obaveznog karantina koje je bilo opravdano za vreme vanrednog stanja? Naravno, to niko ne spori, ali su izuzetno teške životne situacije i drame u slučaju određenih građana, pogotovo u pograničnim opštinama

da iz nekih drugih razloga, ne samo privrednih, treba ta granica da se pređe. Pa, postavio bih pitanje, kada građani mogu da očekuju da prelaze najnormalnije, uz poštovanje određenih mera, ali bez karantina granice?Drugo pitanje i to zaista ne želim da politizujem i SVM ne spada u stranke koje su to pitanje politizovale, ali ponovo se pojavljuju migranti. O migrantima sam ja u ovoj Narodnoj skupštini govorio u više navrata i molio nadležne organe da se obezbedi mir i sigurnost svih građana Republike Srbije. Meni su se sinoć javljali građani sa informacijama i sa fotografijama da su migranti opet krenuli ka određenim naseljenim mestima u pograničnom pojasu opštinama i naseljenim mestima u severnoj Bačkoj i u severnom Banatu sinoć kada je još bila na snazi zabrana kretanja, sinoć kada je još Vojska Srbije čuvala prihvatne centre. Ja bih molio, apelovao na Vladu Republike Srbije da zajedničkim snagama učinimo sve da nakon vraćanja života u neke normalne tokove građani budu sigurni

veliki i važan dan, da danas imamo pozitivne vesti za naše građane.Žao mi je što je ovo zasedanje Narodne skupštine moralo da počne na način na koji je počelo zato što stvarno mislim da svi naši građani sa nestrpljenjem čekaju ukidanje vanrednog stanja. Zbog toga je bilo odgovorno da to uradimo prvi dan kada je to moguće, što ne znači da Vlada Republike Srbije neće raditi na ovome. Mi nećemo ni ukidati krizne štabove. Krizni štabovi će nastaviti da rade, mi ćemo nastaviti da testiramo jednak i sve veći broj građana da bi obezbedili punu sigurnost za sve naše građane da preveniramo povratak epidemije, da nemamo taj drugi talas ili ukoliko taj drugi talas dođe eventualno na jesen, da smo u potpunosti spremni.Zaista spremni.Zaista mislimo da vanredno stanje nema razloga da postoji više u Republici Srbiji i verujem da se najveći procenat naših građana, ako ne i svi, zaista raduju današnjem danu i da se nestrpljenjem očekuju podršku i vas narodnih poslanika i glasanje za ukidanje vanrednog stanja.Što se tiče dve teme - ulazak u zemlju. Mi smo o tome već razgovarali. Ja očekujem da ili sutra ili najkasnije prekosutra, dakle u petak, Krizni štab ima sledeću sednicu, mi smo se sastali juče i dogovor je da za sledeću sednicu Kriznog štaba imamo tačno određene mere pod kojima ćemo puštati ljude da ulaze u Republiku Srbiju bez potrebe da ostaju 14 dana u karantinu. Izaći ćemo ili u petak ili u ponedeljak sa jasnom preporukom.Jedino o čemu sada razmišljamo je da li će to biti dokaz da osoba da osoba koja ulazi u Republiku Srbiju nije zaražena, da li će to biti PCR test u starosti od 24 sata, dakle negativan PCR test, ili ćemo raditi PCR ili brze testove na granicama u Republici Srbiji. Već smo razmatrali kako možemo to da uradimo na najbrži mogući način, tako da će u najkraćem mogućem roku ili u petak ili u ponedeljak ćemo ovo rešiti i pustićemo ponovo zarad uvođenja kakve-takve nove normalnosti. Dakle, neće ljudi moći tek tako da uđu, moraće da imaju test ili iz svoje zemlje ili ćemo mi raditi testove, ali ćemo omogućiti ljudima da ulaze u Republiku Srbiju.Što se migranata tiče, danas tokom dana će se održati u Vladi relevantni sastanci, da vidimo kako možemo ponovo i zato što je nova normalnost, dakle i zato što ćemo morati da držimo te mere opreza. Kako ćemo postupati prema migrantima? Naravno, humano, ljudski, ali uz sve mere opreza i prevencije. Dakle, imaćete informaciju već sutra o tome kakve će biti dodatne vanredne mere, rekla bih, da bi se sačuvalo javno zdravlje. Hvala. Zahvaljujem, poštovana predsednice.Poštovani narodni poslanici, pošto je gospodin Pastor postavio pitanje vezano za putovanja, mi smo, kao što znate, doneli odluke, uredbe i ostale propise koji se tiču koji se tiču kretanja, u ovom slučaju i prelaska državne granice.Vlada je donela dopunu te uredbe, između ostalog i na molbu mađarskog Ministarstva spoljnih poslova i to smo završili. To se ne odnosi samo na Mađarsku, odnosi se i na sve okolne zemlje. To znači da, što se nas tiče, svi mogu da koji žive u tom malograničnom pojasu, a obično je malogranični pojas oko 50 km, svi koji žive žive u tom pojasu, a imaju zemlju na drugoj strani granice ili rade na drugoj strani granice, znači otvorena je mogućnost da se prelazi državna granica bez ovih ograničenja, odnosno i samoizolacije, izolacije i svega ostalog.Međutim, to je naša odluka. Samo je Mađarska do sada krenula u primenu svega toga. Hoću da kažem da mi razgovaramo sada sa Bugarskom. Možda će od sutra i sa Bugarskom to da se realizuje. Sa Bosnom i Hercegovinom je dosta teško to išlo, što bi inače trebalo da ide veoma lako, baš zato što ima velikog broja ljudi koji žive sa druge strane i što to nisu samo Srbi, nego su i muslimani, odnosno

da se sklope još ti bilateralni dogovori i to je i Hrvatska, Severna Makedonija, Rumunija i to ćemo završiti.Međutim, ostaje ovo drugo pitanje koje ste vi postavili, a to je prelazak državne granice. To nije samo naše pitanje. Znači, mi možemo i da otvorimo naše granice, ali sada je situacija takva u međunarodnom i pravnom i u političkom prometu, da tako kažem, da nigde ne postoji režim slobodnog prelaska granica. Sve zemlje traže određene potvrde i garancije, ne samo zdravstvenog tipa, nego uopšte mogućnost da uđete u tu zemlju. Znači, vi ne možete da uđete u neku zemlju, kao što je na primer neka zemlja članica EU, a da nemate neku dozvolu za rad ili za boravak ili da imate posebnu garanciju ministarstva da tu dolazite zbog nečeg posebno.Tako

meseca. Mi ćemo pratiti to kako ide. Naravno, kada je reč o zdravstvenom sistemu, oni koji se bave time će proceniti koje mere treba neko da primenjuje kada uđe u zemlju, odnosno da li će ostati ta mera samoizolacije i u kom roku. Bila je i 28 dana i 14 dana, ali ta mera svakako se primenjuje svuda. Znači, ne postoji zemlja gde možete da uđete, a da ne odete u karantin ili u samoizolaciju. Znači, ove stvari ne zavise samo od nas i mi ćemo pratiti ono što se dešava.Kad sam već uzeo reč, samo bih hteo da dodam na ovo što je premijerka govorila, da smo mi u sklopu svih ovih aktivnosti koje smo preduzimali, pošto znate da je u vreme Korone i pandemije i uloga Ministarstva spoljnih poslova bila specifična i cela spoljna politika se svodila praktično na pomoć u prevazilaženju svih teškoća koje tu postoje, a pre svega pomoć ljudima da putuju, da se vrate. Kako ste govorili na prošloj sednici parlamenta o tome, mi smo uspeli, ne uspeli, nego smo omogućili da više od 15.000 ljudi na organizovan način, uz organizovanu pomoć Vlade Republike Srbije, naravno, u toj komunikaciji mi smo imali jednu radnu grupu, odnosno krizni štab koji je u okviru Ministarstva spoljnih poslova, koji je u dogovoru sa kabinetima predsednika Republike i premijerke i u dogovorima sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom zdravlja i Ministarstva saobraćaja rešavao sva ova otvorena pitanja.Bilo je 37 humanitarnih letova, gde je prevezeno, ako se tome dodaju, znači na humanitarne letove koje je organizovala Er Srbija, odnosno platila Vlada Srbije, se tome dodaju i letovi koje su radile druge države za svoje građane, pa su pomogli da se i naši građani prevezu,

takođe je bilo i primera da su neke kompanije organizovale čarter letove da vrate radnike koji su radili negde u inostranstvu, znači tu je bilo više od 7000 ljudi koji su vraćeni avionskim Vlada je procenila, pošto više nema potrebe za tim humanitarnim letovima, jer niko više nije zarobljen na aerodromu, procenili smo da to treba prekinuti i da Er Srbija treba da se što pre vrati redovnim aktivnostima. Koliko sam razumeo, to već izlazi sada iz mog domena rada, ali koliko sam razumeo, uskoro će Er Srbija da počne da leti tamo gde su ti aerodromi otvoreni u svetu. Neki aerodromi su stalno bili otvoreni. Mislim da je bio Frankfurt, Budimpešta, a sada će i Beč, tako da će tu biti tih redovnih linija.Međutim, dodatno, vezano sad za drugu stvar, mi smo omogućili i organizovano da se može preći granica putem automobila ili organizovanog prevoza kao što su autobusi. Ovde ću ponoviti samo da niko ne može da prođe kroz neku zemlju, neće ga pustiti, ako nema garanciju našeg ministarstva, odnosno naše države da će biti primljen da uđe u zemlju. Tako da, Vlada se angažovala, praktično je isti toliki broj prošao i kolima, odnosno autobusom i nastavlja se svakog dana ta ta aktivnost. Međutim, sada se ta aktivnost, ovo što je Balint pitao, obavlja i u drugom smeru. To znači da postoje sada ljudi koji žele da idu u te zemlje. To je, takođe, moguće, ali uz organizovanu pomoć od strane Vlade Republike Srbije i našeg ministarstva, da se sa tim zemljama dogovori ta tranzitna linija, ruta, kako bi mogli da uopšte prođu kroz sve te prepreke do mesta gde žele da odu.Drugo, mi nismo nikome ništa naplatili. Većina zemalja se opredelila da naplaćuje karte. Mi nismo naplatili ni jednu kartu. Moram da vam kažem da je bilo i drugačije. Mi smo tri aviona poslali na Maltu. Sada vidim po medijima da ima zahteva i za četvrti avion. Mi smo prestali sa time, ali želim takođe da vam kažem da Vlada Malte organizuje let i spremna je da organizuje let, ali taj let je koštao 220 evra i naši ljudi to neće da plate. Oni očekuju da mi pošaljemo besplatno i sve je to u redu dok je funkcionisalo, i treba da pomažemo, ali mi nismo turistička agencija, ne možemo da funkcionišemo više na takav način, ali smo pokazali odgovornost prema ovom problemu koji je postojao i rešili smo ga.Takođe, želim da kažem da sa velikim zadovoljstvom,

nekim zemljama koje su naši tradicionalni prijatelji, pa sada iz Brisela se veoma često čuju kritike na sve to. Moram da kažem da je Vlada Republike Srbije i predsednik Srbije koji danas upravo učestvuje na samitu EU – zapadni Balkan, nažalost, danas se svi samiti i svi međunarodni sastanci odvijaju putem video konferencija.Mi smo učestvovali, na primer, premijerka je učestvovala na Donatorskoj konferenciji koja je isto tako održana putem video konferencije, Donatorskoj konferenciji za globalni odgovor na koronavirus, uključujući i potragu za bezbednom i efikasnom vakcinom, za bezbednim i efikasnim načinom lečenja, odnosno terapijom, lekovima, i i naravno za pomoć međusobnu i solidarnost koja postoji između zemalja.Ovo sam rekao zbog toga što smo mi donirali dva miliona evra, znači Srbija. To govorim zbog toga što je to dvostruko više od Hrvatske koja je predsedavajuća EU, a da ne pominjem sada neke druge zemlje. Znači, Estonija, Letonija i Bugarska koje su donirale po 100.000 evra, Rumunija 200.000 evra, Malta 400.000 evra, Višegradska grupa, to su Mađarska, Slovačka, Češka i Poljska po 750.000 evra.

a zemlje o kojima sam govorio su dobile od EU milijarde i milijarde kroz razne fondove,

ozbiljno pristupamo ovom problemu i da želimo da dođe do jednog pravog odgovora na zaustavljanje ove pandemije, a to znači naučnog odgovora kako da se što pre zaustave svi ovi problemi problemi koji postoji.Neće se život tako brzo vratiti na normalu. Sve zemlje procenjuju da će u narednih godinu, dve još trajati sve ove mare tzv. socijalnog distanciranja, a to podrazumeva i da moramo da se svi naviknemo kako će da funkcionišu sve vrste aktivnosti u ovim uslovima i da omogućimo da to funkcioniše. Zato moram da kažem da ako smo danas u situaciji da ukidamo vanredno stanje i podvučemo crtu, vanredno stanje je bio neminovan odgovor na krizu koja je izazvana ovim opakim virusom i pandemijom. Više od polovine država članica EU su uvele vanredno stanje.Isto tako, Srbija je pokazala da ima rukovodstvo koje može da vodi tzv. krizni menadžment, odnosno da upravlja zemljom u najtežim uslovima. Tu bih zaista želeo da pohvalim i lično stavljanje toga kao prioritet i predsednika Republike i predsednicu Vlade

daleko ispod ovog proseka koji svako od vas može da izračuna ako pogleda broj zaraženih i broj smrtnih slučajeva.Vraćamo se normalnim aktivnostima, vraćamo se, između ostalog, i izbornoj kampanji. Mi smo se dogovori na sastanku sa predsednikom i premijerkom, kao predstavnici političkih stranaka, i to je Vlada već usvojila, da se olakša proces prikupljanja potpisa i overe potpisa, da bi što više stranaka moglo da učestvuje na izborima. čekaju nas izbori. Mislim da je narod najbolji politički sudija.Zato zaista ne mogu da shvatim ovakve događaje kao što su danas, kao što je danas napravio Boško Obradović. To mogu da shvatim samo kao poslednji nastup, jer ovakvom politikom, ovakvim destruktivnim ponašanjem svakako će ispasti da je on zaista odzviždao svoje današnjim nastupom i da ga pozdravimo, ne verujem da će sa ovakvim nastupom ući u Skupštinu.Što se nas tiče, mi idemo dalje vezano za ovu krizu i uopšte, politički gledano, dovoljno ima vremena za izbore i evo, videli ste danas, to mi je premijerka malopre pokazala, da je objavljeno, neki profesor je izjavio da da bi predsednik Republike trebalo da, kako su rekli, da se uzdrže od kampanje, a čak ne bi trebalo ni da glasa, po njihovom mišljenju.

i da je to odraz demokratije. Da vam kažem, to nikad do sada, ja se bavim, vi znate, 30 godina politikom, još nisam čuo takve izjave da se na takav da se na takav način neko odnosi prema funkciji predsednika Republike. To je jednostavno zbog toga što svi znaju, na kraju krajeva, i kakva će biti i koja stranka ima podrške i koji političar.Neću se više javljati, osim ukoliko na kraju ima nekih još pitanja koja se budu postavljala. Ne razumem ove iz opozicije što protestuju na današnjoj sednici. Pa valjda se svi raduju da se ukine vanredno stanje. Jedino ukoliko neko misli da potraje vanredno stanje još jedan mandat. Ja lično ne bih imao ništa protiv, ali ipak je bolje da se ukine.Gospodin Pastor je na tom sastanku sa predsednicima stranaka

Kako da se odlože izbori na jesen, morao bi neki poseban zakon da se donese, leks specijalis, moralo bi da se produži vanredno stanje, i tako dalje. Kad god da budu izbori, rezultat će biti otprilike isti, a to je da ćemo pobediti. Kad kažem pobediti, mislim na vladajuću koaliciju, pa možda i poneko još iz opozicije. Hvala. Zahvaljujem, uvažena predsednice Narodne skupštine.Poštovana predsednice Vlade Republike Srbije, poštovani prvi potpredsedniče Vlade, ministre spoljnih poslova, znate, Dimitrije Ljotić je

To je danas gospodin, ako tako mogu da kažem, Boško Obradović i pokazao, da kroz ovaj incident zapravo još jednom potvrđuje da traga za načinom kako da bez izbora dođe do vlasti i privilegije.Želim

predsednici Narodne skupštine na načinu na koji je odreagovala, ali i svim narodnim poslanicima na jednom dostojanstvenom načinu na koji su odreagovali na ovakav incident. Inače, na ovakve incidente, kojima se samo teži i koji imaju za cilj da se dođe do medijske pažnje i nekih jeftinih političkih poena, upravo ovako i treba odreagovati.Da se vratim na ono što je tema današnjeg skupštinskog zasedanja. Mi smatramo da je Srbija ostvarila izvanredne rezultate u borbi protiv negativnih posledica virusa. Državno rukovodstvo, na čelu sa predsednikom Republike, predsednicom Vlade, celokupna Vlada Republike Srbije, celokupna zdravstvena struka jesu odradili jedan ozbiljan ozbiljan i važan posao. Rezultati tog posla su vidljivi i prepoznatljivi i zahvaljujući tim rezultatima ovu fazu smo uspeli da prebrodimo.Međutim, u narednoj fazi, nažalost, Korona će i dalje biti prisutna u našim životima. Državno rukovodstvo, kao što je i rekao prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova, je pokazalo da ima i sposobnost i spremnost i znanje da upravlja krizom i da upravlja u kriznim situacijama.Kao što sam govorio pre nekoliko dana, reagovalo se brzo, reagovalo se daleko brže u odnosu na neke države. Jesu nam vrlo često zamerali da su neke mere koje uvele Vlada Republike Srbije oštre, a onda su i pojedine države EU koristile potpuno identične mere, jer šta to može da bude toliko strogo ako imate cenu ljudskog života? Na jednoj strani imate cenu ljudskog života, na drugoj strani imate, kako kažu, nekakve preterane mere, pa, valjda, u takvim okolnostima uvek birate da sačuvate ljudski život. Nemoguće je da imate 100%, kao što sam to rekao pre nekoliko dana, nemoguće je da imate 100% slobodu kretanja i da imate mogućnost da u ovakvim okolnostima sačuvate 100% ljudske živote.Ono što je važno i što je pokazao ovaj period koji je iza nas - sistem funkcioniše kada je najteže, a imamo, kao što je to i predsednica Vlade u uvodnom izlaganju rekla, dobre ekonomske rezultate i dobre ekonomske pokazatelje. Uspeo se izbeći onaj najgori scenario koji se desio u nekim državama, nažalost, poput Italije i Španije, upravo zahvaljujući rigidnim i rigoroznim merama koje je uvela Vlada Republike Srbije.Tačno je da je ovaj period teško pao jednom broju građana, i to je za nas u potpunosti razumljivo, ali važno je da, i ja sam ubeđen da to građani shvataju, ovo je bila borba za ljudske živote. Mi uvek treba da se sećamo onih koji su preminuli, da izrazimo saučešće porodicama preminulih tokom ovog perioda, ali, takođe, uvek treba da se sećamo i toga i da se setimo toga koliko je ljudskih života sačuvano.Logično je da je bilo i nestrpljenja, logično je da je bilo i straha, jer strah je prirodna pojava, ali ovo je bila borba za budućnost Srbije, ovo je bila borba za život Srbiju. U takvim okolnostima i u takvoj situaciji nikada nikoga nećete moći u potpunosti da zadovoljite, ali važan je ishod, a ishod je pozitivan i to je ono što je suštinski najvažnije. Veliko hvala za disciplinovano, odgovorno i ozbiljno ponašanje naših građana, pre svega, uz dužno poštovanje svih građana, ali pre svega mislim na stariju populaciju.Srbija je pokazala da onda kada je solidarna i jedinstvena da je najjača, zapravo Srbija je uvek jaka onda kada je jedinstvena. Kao što je predsednica Vlade Republike Srbije rekla, ispunjeni su epidemiološki uslovi da se ukine vanredno stanje. To što se ukida vanredno stanje ne znači da će neke mere biti stavljene van snage, to prosto nije ni logično, ni prirodno. Šta to znači? To opet zahteva jedan visok stepen naše lične odgovornosti i odgovornosti građana u narednom vremenskom periodu, upravo da ne bi došlo do širenja pandemije.Potreban je, dakle, stepen lične odgovornosti, ali ono što želim još jednom posebno da istaknem, jeste da i predsednik Republike i Vlada Republike Srbije i celokupan zdravstveni sistem u periodu koji je iza nas, koji nije bio ni malo lak, veoma težak. Okolnosti, nove okolnosti, nova situacija, ne znamo sa čime su suočavamo i protiv čega se borimo pokazali su spremnost da donose teške odluke u teškom vremenskom periodu i ono što je suštinski najvažnije, da budu uz svoj narod onda kada je teško.Vrlo često se postavljalo pitanje od strane pojedinih opozicionih političkih stranaka, ne mislim na sve, kažem, od strane pojedinih opozicionih političkih stranaka, pitanje odgovornosti. Ja postavljam pitanje – šta je to odgovornost predsednika, Vlade, svih ministara, ako ne da onda kada je teško budu uz svoj narod? Kritika je uvek bilo i biće, šta god da se uradilo imali bi kritike od strane opozicije, da je predsednik radio od kuće, da je Vlada zatvorila zgradu i nije funkcionisala, sačekala da se završi vanredno stanje, opet bi imali koji su pokušavali da tokom ove pandemije politički profitiraju samo, zapravo, najbolje govore o sebi, govore o svom moralnom, političkom i ljudskom karakteru. To je nehumano, to je licemerno i to je nemoralno i nemam više ni jednu drugu reč da kažem za takav vid ponašanja.Imamo novu situaciju pokušaja političkog profiterstva. U 20 časova, umesto svi da izađemo i da, ako ništa drugo, bar aplauzom pozdravimo heroje Srbije, zdravstvene radnike, pre svega, ali i sve one koji su učestvovali i koji su doprineli da sistem u veoma teškim okolnostima funkcioniše, imamo političke pijavice koje su se prikačile u 20.05 i pokušali i pokušavaju da na taj način politički profitiraju. Sada, zamislite kakva je odgovornost političara iz redova opozicije, iz jednog dela opozicije, najvažnije u ovom trenutku za njih je ko je patentirao to, ko je patentirao izum da se lupa u šerpe? Potreban je bio visok stepen inteligencije da bi neko nešto takvo patentirao.Ali, ja sam potpuno ubeđen, jedan deo građana ne lupa iz političkih razloga, manji deo građana lupa iz političkih razloga i to apsolutno nije sporno, Srbija je slobodna zemlja i svako ima pravo da protestvuje, to je legitimno pravo svakog građanina, da na taj način izrazi svoje stav bilo da je da je političke prirode, bilo neke druge prirode, sve dok to ne ugrožava pravo drugih, sve dok to ne ugrožava funkcionisanje države i sve dok je to u skladu sa zakonom.Mali broj, u to sam potpuno ubeđen građana lupa u šerpe iz političkih razloga. Jedan deo lupa zato što verovatno ne shvata još uvek mere, smatra da su mere preoštre iako je to bio jedini odgovoran i ozbiljan pristupa, jedan deo iz straha, a strah je prirodna pojava i to svakako treba razumeti. A onaj manji deo, verovatno lupa iz političkih razloga. U zabludi su ovi kvazi lideri opozicije koji smatraju da je to njihova politička podrška, ali neka ih, neka žive u zabludi.Sa druge strane, ako i lupaju iz političkih razloga. Kažu, lupaju protiv diktature. Ako i lupaju iz političkih razloga i ako podržavaju te kvazi političare i kvazi lidere opozicije, pa čekajte protiv čega lupaju i za šta lupaju. Lupaju za bojkot?

Ta politička prošlost iz 2000. godine se više nikada u Srbiji neće vratiti. Ali, kažem, neka ih neka žive u zabludi. Kada nemate politiku, kada nemate političke ideje, kada nemate program, onda pokušavate da kroz incidentne situacije kao što je ova danas dođete do medijske pažnje i pokušate da politički profitirate.Najbolji odgovor na takav vid i takav način ponašanja u četvrtak su upravo tom delu opozicije dali građani Srbije, penzioneri koji su šetali onda kada su oni odlučili da mimo zakona organizuju nekakav protest ispred Narodne skupštine Republike Srbije. Nije potrebno ništa više mi da kažemo, osim toga od onoga što su sami građani u tom trenutku poručili tim predstavnicima opozicije.Želim da izrazim veliko zadovoljstvo kada je reč o našem zdravstvenom sistemu. Mislim da je naš zdravstveni sistem dao najbolji mogući odgovor na situaciju u kojoj smo se našli, da je naš zdravstveni sistem pokazao i vitalnost i brzinu prilagođavanja i spremnost i stručnost i sposobnost, da Srbija ima veliki broj zdravstvenih eksperata. Tačno je, mi jesmo podigli plate zdravstvenim radnicima. Danas se potvrdila potpuna opravdanost ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu.Predsednice, mislim da u narednom vremenskom periodu treba da razmišljamo da još više podignemo plate zdravstvenim radnicima, kako bi eksperte zadržali u Srbiji, i da još više ulažemo upravo u zdravstvenu infrastrukturu, poučeni iskustvom koje je, nadam se, iza nas.Vojska i policija su odgovorno, ozbiljno i posvećeno radili svoj posao. Uneli su jednu psihološku sigurnost među građanima.Diplomatija je, gospodine Dačiću, obraćam obraćam se vama kao ministru spoljnih poslova, pokazala da nije samo politika, da je svrha zapravo zaštititi građane svoje zemlje. To je Ministarstvo spoljnih poslova, zajedno sa predsednikom Republike, pokazalo. To znaju građani koji su se u trenutku kada je proglašena pandemija nalazili van granica naše zemlje.Dakle, virus ne poznaje državne granice. I dobro je da se uvek apelovalo na zajedništvo, dobro je da se uvek apelovalo na zajedničkom delovanju, na potrebi zajedničkog delovanja i na podršci.Ovaj period je pokazao da mi kada je teško možemo da se oslonimo na dve osnovne stvari, dve suštinske stvari. Prva stvar su sopstveni resursi. Kada kažem sopstveni resursi, između ostalog, sve ono o čemu sam govorio, mislim i na poljoprivredu, mislim i na poljoprivrednike, jer mi smo agrarna zemlja, agrarna država. Jer, da nije bilo poljoprivrednika, i oni su heroji danas, da nije bilo njih, ne bi bilo snabdevenosti.Druga stvar jeste ono o čemu ste govorili, gospodine Dačiću, a to su tradicionalno prijateljski orijentisane države. Zahvaljujući spoljnoj politici, zahvaljujući politici Vlade, Ministarstva spoljnih poslova, predsednika Republike, Srbija je ojačala svoj međunarodni ugled i imidž. Srbija je danas postala siguran, pouzdan i stabilan partner i zahvaljujući tome Srbija je dobila podršku i pomoć u prethodnom vremenskom periodu.Ne bih ja izdvajao nikoga. Tačno je da smo očekivali da neki daleko brže odreaguju u odnosu na trenutak kada su odreagovali, ali da ne bih kritikovao, da ne bih bio pogrešno protumačen, želim samo da uputim zahvalnost svima.Velika zahvalnost, naravno, i novinarima, koji su u jednom teškom vremenskom periodu, teškim okolnostima, zaista profesionalno radili svoj posao. Žao mi je što su prošli kroz jednu torturu od strane jednog dela opozicije, što su u ovom teškom periodu morali opet da slušaju kvalifikacije da ih dele na one koji su novinari, one koji nisu novinari, na one podobne i na nepodobne, umesto da imaju veliko poštovanje za ljude koji u teškim okolnostima profesionalno i stručno obavljaju svoj posao. Jer, izvinite, informacija u danima iza nas je za građane Srbije bila od izuzetne važnosti i značaja.Nastavljamo tamo gde ste stali, kao što ste rekli. Mislim da su tri stvari suštinski najvažnije.Prva stvar visok stepen lične odgovornosti. Moramo da nastavimo da se ponašamo odgovorno, ozbiljno, disciplinovano, racionalno, da poštujemo preporuke struke, da bi sačuvali živote.Druga stvar jeste ekonomija, sačuvati srpsku privredu. Srbija nikada nije bila ekonomski stabilnija i jača. Moramo da sačuvamo fiskalna dostignuća koja smo postigli u prethodnom vremenskom periodu zahvaljujući reformskom kursu Vlade Republike Srbije, da na pravi način koristimo benefite iz svega toga u periodu koji je pred nama, da prihvatimo sve ono što jesu podsticaji koji mogu da omoguće rast i razvoj. Evo, građevina je krenula. Krenulo se sa infrastrukturom. Nema ekonomskog bez infrastrukturnog razvoja, i to je jako dobro. Mere Vlade Republike Srbije upravo su usmerene ka najugroženijim kategorijama. Dakle, sačuvati nivo zaposlenosti, sačuvati srpsku privredu, pre svega privatni sektor koji je budućnost i sačuvati egzistenciju i životni standard građana.Kažu - Vučić i Vlada ne razumeju privredu. Pa, dobro je da postoji razlika između

i jaka, a ne da nađemo put kako da dođemo do enormnog i ličnog bogaćenja.Treća stvar koja je važna jesu izbori. Tu se u potpunosti slažemo. Naš stav je - nema odlaganja izbora. Vrlo je važno da se izbori održe što pre. Slušali smo predloge pojedinih opozicionih poslaničkih grupa. Najpre su govorili tokom pandemije da vlast koristi pandemiju da bi odložila izbore, da bi realizovala političke ciljeve. A onda su se zalagali za odlaganje izbora. A pri svemu tome se zalažu za bojkot. To mi baš i nije najjasnije. Mesecima su nas zavaravali, i nas i javnost, pravili farsu, nekakve izborne uslove, izborne zahteve, iako su jako dobro znali da jedino što im preostaje kao očajnički i gubitnički potez je bojkot i ništa drugo, prikazujući sebe kao evropejce, patriote, demokrate. Niti su evropejci, niti su patriote, niti su demokrate.Pozivajući svoje prijatelje iz Evropskog parlamenta, pa, evo, i gospođa Fajon i gospodin Bilčik su našli za shodno pre nekoliko dana da nam kažu kako parlament treba da funkcioniše. Jedna novinarka me pitala - kako to komentarišete? Ja sam rekao - ne ne osećam apsolutno nikakvu potrebu da to komentarišem, ali mi je drago da su i gospodin Bilčik i gospođa Fajon konačno shvatili da u Srbiji postoji parlament, kao najviši organ zakonodavne vlasti i da nijednog trenutka razgovore koje smo vodili mesecima nisu imali razloga da vode u hotelskim lobijima, nego upravo u institucijama sistema, upravo u parlamentu. Hvala im što misle o Srbiji, ali mi ćemo nastaviti da radimo u najboljem interesu naših građana.I na samom kraju, samo još nekoliko stvari.Žao nam je svakog deteta u Srbiji, moram to da kažem. Žao nam je svakog deteta u Srbiji. O tome smo više puta govorili. Ali, deca i suze postaju deo političke kampanje. Mislim da moramo da se bavimo uzrokom svega onoga što se dešavalo od samog početka.Od samog početka smo govorili da manjak političke moći, manjak političkog uticaja, dovodi do najprimitivnijeg mogućeg ponašanja i da to pravazilazi više granice političkog vokabulara. Kada nemate ideju, kada nemate program, kada nemate ljude koji su garant za realizaciju tog programa, onda koristite incidente. Ko je prvi koristio decu? Ko je prvi koristio patente? Ja sam o tome govorio pre nekoliko meseci ovde u parlamentu.Dame i gospodo poslanici, ovo su fotografije. Ove fotografije, ovde ste i vi, gospodine Dačiću, sa vašim sinom, ovde je i predsednik Republike sa svojim sinom, nažalost, ove fotografije nisu izbacili i nisu napravili predstavnici vladajuće koalicije. Ovo je učinio neko drugi.Pa, nemojte danas da očekujete sažaljenje jer vašu decu niko nije nijednog trenutka prozvao. Od političara se očekuju rešenja. Kada ste ulazili u politiku, niste pitali svoju decu. Građani od političara očekuju rešenja, a ne sažaljenja.Ako ste želeli nešto da promenite, onda ste trebali da kažete - Boško Obradoviću, uputi izvinjenje predsednici Narodne skupštine što si fizički nasrnuo na nju, uputite izvinjenje što ste fizički nasrnuli na novinare televizije "Pink", uputite izvinjenje što ste fizički nasrnuli na predsednika Administrativnog odbora. Sergeju Trifunoviću, uputi izvinjenje na način kako si se obratio penzionerima. E, onda bi bili drugačiji od drugih. Ovako, nemojte da pokušavate da izazovete sažaljenje kod građana, jer to više ne prolazi, ta politička magla ne prolazi.Što se tiče vakcinacije, gospodine Dačiću, mi smo protiv politizacije, kao što ste i rekli, čitave priče. Vakcina mora biti međunarodno verifikovana. Vakcina mora da bude opšte prihvaćena, efikasna i bezbedna i to nije nikakva teorija zavere, to je život.Na samom kraju, još samo par sekundi. Imam nekoliko pitanja.

korona će biti prisutna i u narednoj fazi u našim životima.Sledeća stvar, hoće li se posle pandemije menjati spoljna politika Srbije i kako će sve ovo funkcionisati na jednom globalnom planu? Zahvaljujem još jednom. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Nenad Čanak, a zatim narodni poslanik Dragan Marković. Izvolite.

narodni poslanici, drugarice i drugovi, uvažena predsednice Vlade, uvaženi gospodine prvi potpredsedniče Vlade, mi smo se okupili da govorimo o ukidanju vanrednog stanja koje je uvedeno zbog toga da bi se sačuvalo, koliko sam razumeo, zdravlje građana i sigurnost i bezbednost Srbije kao države, da ne bismo doživeli neki od katastrofičnih scenarija nama bliskih zemalja, kao što su Italija, Španija i druge, koje broje desetine hiljada mrtvih.Međutim, to vanredno stanje u Srbiji se očigledno, uprkos početnim nesnalaženjima Vlade u određivanju mera, pokazalo kao nešto što je uspelo da sačuva mnoge ljudske živote i da ne dozvoli da da ne dozvoli da kapaciteti zdravstvenih institucija budu preopterećeni, da zdravstveni sistem pukne i da samim tim dođemo u poziciju da ljudi umiru bez ikakve mogućnosti da im se pomogne.Dakle, vanredno stanje je u određenom smislu dalo rezultate, jer, koliko sam razumeo, tragična cifra od 200 preminulih od korone, koju sam danas video kao najnoviju, je cifra koja je užasna, naravno, jer strašno je govoriti o ljudima kao o ciframa. Međutim, u odnosu na

pa čak i više hiljada u Švedskoj, koja je pokušala da bez jasnih mera, računajući na svest građana, postigne nekakvu samoimunizaciju stanovništva, potpuno se pokazalo kao nešto što odnosi ljudske živote.U tom smislu podržavam to što je bilo uvedeno vanredno stanje i postavljam, samim tim, jasno pitanje - da li su ispunjeni uslovi da se vanredno stanje završi, da li je virus pobeđen? Čuli smo od predsednice Vlade da, po podacima kojima se raspolaže, pada broj nastradalih u odnosu na broj zaraženih, ali da li će tako biti i kada se prekine ovakav tip, moram reći, izuzetno restriktivnih mera koje se odnose na stanovništva?Međutim, sa druge strane postoje ozbiljne zamerke na rad Vlade, što se tiče sprovođenja samog vanrednog stanja. Odmah ću reći o čemu radi.Dakle, 24 marta ove godine, vanredno stanje je već bilo na snazi, pročitaću vam jedan dokument koji je dostavljen policiji: „Dok sam se vraćao s posla 24. marta pred ulazom u Srbobran me je obišao crni BMV beogradskih tablica, civilnih, usporio, preprečio mi put, izašla su dva muškarca sa fantomkama, pokazali značke koje koje liče na žandarmerijske, koliko sam prepoznao, uz povike da izađem iz auta. Iza mene je stao još jedan automobil. Jedan od lica mi je prišao, stavio mi lisice, rekao da sam uhapšen i da uđem u njihov automobil, marke BMV.

Udarao me je uz povike da se vanredno stanje uvodi da se ljudi ne razbole, a ja pozivam na podbunu. Na šta sam ja odgovorio da mi to nije bila namera. Auto je pre mosta u Srbobranu skrenuo ka Turiji. Ovaj koji je sedeo nazad je rekao da se to ne ponovi, da ne bi bilo ranjenih sledeći put i da sam za malo izbegao metak.

„Ustav Republike Srbije predviđa mogućnost ograničenja određenih prava, ali ne predviđa mogućnost potpunog ukidanja što je urađeno sa licima starijim od 65 godina. Zatvorenici u zatvorenim odeljenjima KPZ imaju dva sata dnevno da izađu, a u Srbiji penzioneri tri sata nedeljno, što neko reče – sve ovo je jedna od najmračnijih pravnih epizoda Srbije u 21. veku.“Da li je to bio razlog da se čovek hapsi, a da policija do dana današnjeg ne može da ustanovi ko ga je uhapsio. Kada sam pre više od mesec dana zvao nadležne da pitam šta se dogodilo, odgovor je bio – gledamo još uvek kamere. To je bilo pre mesec i po dana.Naravno, ovo je izdvojeni slučaj. Ja nisam želeo da od toga pravim bilo kakvu politizaciju, jer, znate kako, kada nenaučen uzme u ruku čekić sve mu izgleda kao ekser, pa tako i razumem da su pojedini ljudi iz, pretpostavljam, bezbednosnih službi, a verovatno i ne, ali u svakom slučaju predstavljajući se kao neko iz bezbednosnih službi, pomislili da je došlo njihovo vreme da budu branitelji ljudi pred infekcijom.Međutim, ono što me je začudilo, kada se pre nekoliko dana pokrenula akcija da se, najedanput preko noći, noći, na krovovima zgrada u nizu gradova u Srbiji održavaju bakljade, praćenje puštanjem sa elektronskih razglasa raznih uvredljivih poruka na ime jednog građanina ove zemlje. Ponoviću – jednog građanina ove zemlje. Na pitanje policiji – zašto ih nisu legitimisali, odgovor glasi – imali su uredne propusnice za kretanje za vreme policijskog časa.To je tačno, možda, ali ono što mi nije jasno… Za kretanje tokom policijskog časa su potrebne tri stvari, a to su: lična karta, propusnica za kretanje za vreme policijskog časa i overen dokument od strane poslodavca zbog čega je neophodno da se ta osoba kreće u toku policijskog časa. Dakle, policija je morala tražiti sva ta tri dokumenta i iz ovog trećeg saznati ko su poslodavci oni koji su sve ovo organizovali. Međutim, do sada nismo dobili nikakav odgovor na tu temu.Nismo dobili odgovor kako je moguće da, kada se napravi, po mom mišljenju, izuzetno mudra odluka Vlade da se spreče okupljanja, da ne bi dolazilo do širenja zaraze, da se drži socijalna distanca od dva metra,

i ne samo da ne biva zbog toga kažnjen, nego čak i oni koji su učestvovali u tom, u ovom slučaju, vrlo nehigijenskom činu ne privedu u karantin da bi se izbeglo da šire zarazu. To nije učinjeno, nego se odmah to ispolitizovalo u koordinatni sistem, ne znam kakve, mržnje prema, ne znam, SPC ili nešto tako.Ako želite da želite da napravite demokratsku Srbiju, a ja sam vas tako razumeo na početku vašeg mandata, uvažena predsednice Vlade, onda morate znati da jednostavno nije moguće praviti demokratsku državu u kojoj ljudi nisu ravnopravni pred zakonom.Ako želite da pravite ujedinjenu Srbiju, onda ne možete da je napravite, ako nemate jednakost građana pred Ustavom i zakonom i ne može mantija ili navijački dres da bude pancir koji brani od zakona, koji brani od svega onoga što se odnosi na druge. Jer, onda dolazimo u pitanje, ako se može za potrebe čiste propagande dobiti dozvola za kretanje za vreme policijskog časa, onda je pitanje da li su oni koji se pridržavaju zakona u ovoj zemlji ispali naivni, da li onda ta bolest uopšte postoji ili ne postoji i o čemu se tu zaista radi?Upravo zbog toga, ujedinjena demokratska Srbija kao cilj kome nadam se svi težimo se ne može ostvariti tako što ćete lupanje u šerpe, a, uzgred budi rečeno kao mali kuriozum, prvi put je lupanje u šerpe uvedeno u političku praksu na teritoriji bivše Jugoslavije, negde tamo krajem 1988. godine u Prištini, ali to nije bilo iz protesta koji je imao političku pozadinu ovoga tipa, nego zato što se lupalo u prazne šerpe kao pokazivanje toga da su ljudi gladni.Ja nažalost mislim da će tog lupanja u šerpe, prazne šerpe biti ubrzo mnogo više nego sada, upravo zato što će šerpe biti prazne, jer ovakav udarac na ekonomiju kakav je napravila ova pandemija, se ne može prevazići, vi to znate mnogo bolje nego ja, preko noći. On će insistirati na tome da se urade mnoge zakonske promene koje će olakšati položaj privrede, malih i srednjih preduzeća, prestati da se domaći preduzetnici tretiraju kao parije ovog društva, a jednakost građana se staviti kao prvi prioritet u pravilima ponašanja u ovoj zemlji. To je jedna opcija.Druga je opcija, da da Korona nas nauči da to nije tako i da se onda ovaj parlament koji nije donosio odluku o uvođenju vanrednog stanja, ali to je jedna druga priča o kojoj bismo mnogo toga mogli reći, dakle, ovaj parlament dovede u poziciju da postane beskoristan, da služi za egzibicionistička iživljavanja kakva smo gledali na početku sednice, umesto da služi tome da ljudi koje su građani poslali da zastupaju njihove interese, kažu šta imaju, čuju šta drugi misle i pronađu najbolje rešenje za sve građane.Ako ovaj parlament tome ne bude služio, ako će se na ulici izvikivati ko je lopov, a ko je - neću da upotrebim drugu definiciju koja se koristi uz jedno drugo ime, dakle onda ćemo doći do toga da narod sudi. Sud naroda se zove linč i to je potpuni raspad pravne države i vi to znate odlično.Upravo zbog toga, samo jedna stvar mi nije jasna. Kako ćemo organizovati izbore koji će biti legitimni u uslovima kada nismo ravnopravni, a nismo ravnopravni ni pred zakonom kada jedan građanin ove zemlje može biti javno linčovan od strane neimenovanih grupa nepoznatog porekla?I završiću sa sledećom mudrošću

i koji se organizuju po principu čopora, gaji krokodila za koga se nada da će njega poslednjeg pojesti“. Hvala, lepo.

vam.Dobro, slažemo se svakako da je vanredno stanje dalo rezultate u smislu očuvanja, spašavanja ljudskih života, što mislim da je za građane Republike Srbije i najvažnije. Možemo i doći ćemo do

ni te nestašice, ni užasne prizore masovnih grobnica, raspada zdravstvenog sistema i da mnogima od nas možda u ovom trenutku iz ove perspektive ne deluje kao da je tih dva meseca bila najstrašnija kriza posle Drugog svetskog rada u celom svetu

da smo time pokazali da u najtežim trenucima možemo da uradimo najbolji posao i drago mi je zbog toga.Doktor Kon je nekoliko puta govorio i ja ću se danas pozvati na to da je govorio da mu se čini da zahvaljujući brzoj reakciji države, a pored toga svakako i fenomenalnoj reakciji stručnosti naših infektologa, epidemiologa, naših lekara i medicinskih sestara, tehničara, svih zdravstvenih radnika i mnogih drugih činilaca u društvu, da ćemo mi kada budemo pogledali na borbu protiv Kovida – 19 i na vreme iza nas se nećemo stideti i mislim da se ne stidimo.Da li su ispunjeni uslovi za ukidanje vanrednog stanja? Kao što sam rekla u svom jakom kratkom uvodnom izlaganju, mislim da su u potpunosti ispunjeni uslovi za ukidanje vanrednog stanja.Da li je virus pobeđen? Mislim da ne možemo da kažemo da je virus u potpunosti pobeđen, ali smo na više nego pravom putu i mislim da smo na kraju toga i da ćemo za nekoliko dana moći da kažemo da je virus pobeđen.Da li te dve stvari idu zajedno? Mislim da bi bila zloupotreba vanrednog stanja ukoliko bi tražili kao Vlada da se produži vanredno stanje dok ne proglasimo apsolutnu pobedu nad virusom.

neke određene vanredne mere mogu da se produže bez vanrednog stanja, apsolutno. Tako će i biti, ali da samo vanredno stanje, takva vrsta zabrane kretanja, svega onoga što vanredno stanje sa sobom nosi, da li je u ovom trenutku potrebno da se produžava? Ne, mislim da nije potrebno nijedan jedini dan.Kao što kažem, mislim da bi bila zloupotreba da tražimo da se dodatno produžava vanredno stanje. Dakle, vanredno stanje je imalo svoju svrhu i ono je tu svoju svrhu ispunilo. Mislim da je sada vreme da ga ukinemo, ali svakako će dodatne mere, oprez biti potreban i mi ćemo zbog toga nastaviti da radimo i prošireno testiranje, Krizni štab će nastaviti da radi. Nastavićemo da pratimo situaciji iz dana u dan, iz sata u sat, ali apsolutno mislim da je vanredno stanje ispunilo svoju svrhu, da smo ispunili sve uslove koje je dala SZO da se vanredno stanje kao takvo ukine, a naravno nastavljamo da se borimo protiv toga.Dali

radi. Upravo sam dobila informaciju da postoji prijava, da su skinuti snimci sa kamera, da je istraga u toku i da nisu bila u pitanju policijska vozila. Mi ćemo dalje raditi na tome.Da li je bilo greški tokom vanrednog stanja, da li je bilo greški Vlade tokom borbe protiv Kovida – 19? Sigurno, bez ikakve sumnje. Ja sam rekla i prošli put, prošle nedelje kada sam bila u Skupštini, nisam došla ovde da govorim da smo bezgrešni, nisam došla ovde ni da kažem da smo bezgrešni bili. Grešaka je bilo, ali smo dali sve od sebe.Radili smo zaista bukvalno dan i noć. Svakog zaraženog, svakog bolesnog smo pratili, svaki smrtni slučaj smo preživeli i preživljavamo kao da je naš lični, kao da je neko iz naše porodice. Zaista osećam ličnu odgovornost, ja sam predsednica Vlade, možete da mi verujete, možete da mi ne verujete, tako je. Budim se i ležem sa tim koliko ima novih zaraženih i koliko imamo novih preminulih. Dali smo sve od sebe, bilo je grešaka, bilo je grešaka u celom svetu, nova je situacija na koju niko nije navikao. Ali, sve greške koje smo počinili, za koje možda u ovom trenutku ni ne znamo, ispitaćemo sve greške i učićemo iz njih.Da

se ponašali tokom ovog vanrednog stanja, ponosna sam time što smo imali svaki dan konferencije za novinare na kojima su bili prisutni svi mediji koji su želeli da postavljaju pitanja do jednog trenutka kada zaista nije bilo, a i mnogo medija je pitalo da li je uopšte bezbedno, od tada su mogli da postavljaju pitanja mejlom, čini mi se, ali u najvećem broju dana su svi bili pozivani, pozivani, svi su bili prisutni, te pres konferencije su trajale i duže od sat vremena koliko god je bilo potrebno, dali smo građanima u svakom trenutku sve informacije proverene, tačne, bili otvoreni za pitanja, nismo koristili to za političku promociju, uglavnom je struka pričala. Dakle, ponosna sam sa time kako smo izgurali, zaista jako teška dva meseca.Možemo se vratiti na to kakvo je bilo, recimo, vanredno stanje proglašeno 2003. godine i kakve su tada sve slobode bile suspendovana ili u potpunosti ukinute, ja ću vam reći samo par, kada poredimo to vanredno stanje i ovo vanredno stanje. Dakle, tada je policija imala pravo da privede bilo koje lice i da zadrži u službenim prostorijama do 30 dana bez prava na branioca. Tada je direktor BIA, Bezbednosno informativne agencije mogao da otvara bilo koju prepisku. Odstupalo se od načela nepovredivosti tajne pisma i bilo kojih drugih sredstava opštenja bez odluke nadležnog suda. Tada je ovlašćeno službeno lice smelo da uđe u tuđi stan i prostorije bez odluke nadležnog suda i nije bilo potrebno ni prisustvo svedoka. Ukinulo se pravo na štrajk, nije bilo suspendovano, već se ukinulo pravo na štrajk i zabranilo političko sindikalno i drugo delovanje koje ima za cilj ometanje i sprečavanje primene mera za vreme vanrednog stanja bez tačne formulacije, dakle, sa sa širokim prostorom za zloupotrebe. Zabranilo se javno obaveštavanje i rasturanje štampi i drugih obaveštenja o razlozima za proglašenje vanrednog stanja i primeni mera vanrednog stanja. Menjao se ad hok personalni sastav pravosuđa itd.Dakle, ne, mislim da ništa od ovoga na svu sreću nismo videli u vreme ovog vanrednog stanja i da je jedina intencija vanrednog stanja bila zaštita javnog zdravlja

bilo kako tu intenciju. Da li je bilo pojedinačnih incidenata? Istražiće se svakako i otvoreni smo za to, ali pored ovoga mislim da zaista ni u jednom jedinom trenutku, ni u jednoj jedinoj mili sekundi Vlada ili drugi nadležni organi nisu ni na koji način zloupotrebili ovo vanredno stanje i da su zabrane bile u cilju da se spasu ljudski životi, da se spreči širenje zaraze.Vi kažete, sada na te političke teme, da nije moguće praviti demokratsku Srbiju u kojoj nisu svi jednaki. Ja se sa vama u potpunosti slažem u potpunosti slažem i zato sam se nekoliko puta tokom ovog vanrednog stanja obratila građanima Republike Srbije ukazujući na neverovatno licemerje, zaista zaista nezamislivo licemerje i od strane nekih političkih grupacija i od strane nekih, rekla bih, ne znam, stručnjaka, analitičara i od strane nekih medija. To licemerje, ja mislim u najeklatantnije smo mogli da vidimo juče i prekjuče. Prekjuče smo imali suze, plač, žalopojke, ne samo jednog čoveka koji je čini mi se zloupotrebio sopstvenu porodicu za političku korist time što je rekao da je neko napao njegovu decu. Njegovu decu niko nikada nije spomenuo sva sreća.Ponosna sam što sam i član stranke, član Vlade i vladajuće koalicije koja nikada nije napadala decu svojih protivnika. Nikada ni jednom rečenicom ih pomenula nije, ali smo videli jedan odijum kako je strašno da se napadaju nečija deca, pa i pozivanja na proteste i okupljanja u vreme zabrane kretanja bez zaštitne maske, bez distance samo da bi se napravio neki incident na koji je provokaciju našlo, sada to više nije ni lažna vest, to je za rubriku – nije se dogodilo. To više nisu lažne vesti.Napad na decu gospodina Đilasa se nije dogodio. Ali, dobro, iskorišćeno je za razne neke druge političke aktivnosti. Ali, videli smo plač, kuknjavu, onesvešćivanje dela javnosti, a onda dan nakon toga imate potpunu zloupotrebu fotografije sina, starijeg sina predsednika Aleksandra Vučića, objavljivanje jedne fotografije koja nikakve veze nema sa tekstom uz koji je objavljena, insinuiranje nečega što ni na jedan način, ne da ne može da se dokaže, nego čime taj tekst ničim ne dokazuje. Dovođenje predsednikovog sina u direktnu životnu opasnost time što mu se imputira da je deo nekog klana i sve to dan posle ovih suza i plača, pritom se ceo taj tekst, znate kako reklamira, time što se najavljuje nova slika sina predsednika Vučića. Tako se reklamira ceo taj tekst.Odjednom, nemamo nikakvu reakciju i ponovo muk od svih tih ljudi koji pozivaju na nenapadanje dece, na normalnost, na nemojte to da radimo. Ne, to je sve dozvoljeno. Otvoren lov na decu Aleksandra Vučića u Srbije je nažalost izgleda dozvoljen. Mi smo tokom vanrednog stanja imali pozivanje na ubistvo Aleksandra Vučića.

stvari.Dakle, na pozivanje, na linčovanje njegove dece, pa sve malog Vukana, da ne smeju da odu iz Srbije, da ne smeju da pobegnu i da ako pobegnu da ih treba uhvatiti. Da li je neko osudio? Da li ste vi osudili? Da li je neko osudio? Da li je neko ko je juče plakao i zakukavao osudio tako nešto? Ne.Da, ja se slažem sa vama, ne može se praviti normalna Srbija tako. Ja kažem, počevši od sebe, ponosna sam što nikada ničiju decu pomenula nisam i ja ne znam da je bilo ko iz Vlade ili SNS.S druge strane,

Jedan građanin ove zemlje je javno linčovan. Osim ako niste mislili na Aleksandra Vučića koji je javno linčovan svaki dan, onda ne znam na koga ste mislili da je javno linčovan.Mi smo danas imali neverovatan tekst na jednom od medija gde profesor Pravnog fakulteta, ovo što je gospodin Dačić pomenuo, samo da vam kažem o čemu se radi, prof. Pravnog fakulteta u Kragujevcu, Marko Pavlović kaže… Znate, prvo je bilo za Aleksandra Vučića da ne sme da učestvuje u kampanji, pa je bilo da izborna lista ne sme da nosi njegovo ime, što ništa pre toga u prošlosti Srbije nije bilo nedozvoljeno. Mislim da je to Borisu Tadiću uvek bilo dozvoljeno, da nikada tu nije bilo plača i kuknjave da to nije u redu i nije demokratski. Dakle, potpuno je bilo legitimno. Pa, danas smo došli i do toga da ne samo da Aleksandar Vučić ne može da učestvuje na izborima, da to nije demokratski, nego da čovek ne može ni da glasa na tim izborima, da ne može čovek da glasa na izborima u zemlji, čoveku koji je predsednik Republike, državljanin Republike Srbije, kaže Vučić ne može da učestvuje na izborima, sem da glasa, a ne treba ni to. Dakle, Aleksandru Vučiću ja mislim da je u ovoj zemlji potpuno dozvoljeno da se ukine i pravo glasanja, čini mi se osnovno građansko pravo jednog pojedinca u našem društvu. To je zaista jedna nova normalnost u Republici Srbiji.Tako da, ja se u potpunosti slažem sa vama, ali bih volela da nemamo takvu vrstu licemerja. Ne znam kako je moguće da Aleksandar Vučić danas više nema pravo ni da glasa na izborima. Pa, što? Dajte da ga zatvorimo negde, nema pravo da se pojavljuje na televiziji, nema pravo da učestvuje na izborima, nema pravo ni da glasa. Njegova deca nemaju nikakva prava, nemaju prava na nikakvu zaštitu, nemaju prava na osudu kad neko direktno dovede njihov život u opasnost, i direktno i indirektno. Pa, čekajte, hajde, evo, ja pozivam vas da uspostavimo normalnost u Srbiji.Evo, da krenemo od tih što lupaju u te šerpe, koji su ukinuli aplauz za lekare i zdravstveno osoblje. Što, da li je moguće da mi kao država ne možemo da se ujedinimo u jednom, a ujedinili smo se u jednom tokom ove vanredne krize, ovog vanrednog stanja, svi mi ujedinili smo se u jednoj stvari, nešto što se nije desilo ne znam koliko u prošlosti, a to je taj aplauz lekarima, zdravstvenim radnicima i svima onima koji su na prvoj liniji fronta, aplauz u 20.00 časova uveče. Ujedinili smo se svi i onda je to neko politički morao da zloupotrebi, tako što će se nakačiti na taj aplauz u 20.05 da bi lupao u šerpe. Zašto ne u 21.00 čas? Zašto zloupotrebljavate taj aplauz? Evo, da krenemo od toga.Onda, toga.Onda, kad neko drugi odgovori na to što mu se ne sviđa da mu neko lupa u šerpe u stanu iznad dok on uspavljuje, on ili ona, dok uspavljuju decu, onda je katastrofalno to što ti drugi ljudi rade. Sad opet ti drugi ljudi nemaju dovoljno prava kao ti ljudi koji su politički zloupotrebili aplauz za zdravstvene radnike. Ja mislim da je to potpuno nenormalno. Ja se sa takvom normalnošću u Republici Srbiji nikada neću složiti i uvek ću se boriti. Boriću se protiv licemerja, boriću se protiv lažnih vesti i boriću se protiv ovog sada novog stepena, a to je rubrika - nije se dogodilo.Napad na decu Dragana Đilasa, na svu sreću i da tako ostane u ovom društvu, da ne prelazimo te linije, nije se dogodio i nemojte politički da zloupotrebljavate to. Dakle, to više nije lažna vest, to je pod rubrikom – nije se nikada desilo.Sada desilo.Sada kada vidimo sve ovo i stavimo na jedan tas, to da je je navodni napad za plač i suze, a da direktni napad i ugrožavanje života sina predsednika Aleksandra Vučića nije za suze, a nije ni za osudu, kada dođemo do toga da neko može bez ikakvog razloga, ničim izazvan da krši policijski čas, kao što to rade lideri Saveza za Srbiju i još neki, samo da bi izazvali politički incident, a sa druge strane ne možemo da reagujemo na neke druge zabrane kretanja, kada imamo to da Aleksandar Vučić više nema pravo ni da glasa u ovoj zemlji i takvu vrstu licemerja, onda mislim da možemo da zaključimo da je za određenu grupu političara u Republici Srbiji, pre svega oni koji su oko Saveza za Srbiju, da bez daljnjeg postoji u Republici Srbiji građani prvog i drugog reda. Oni su građani prvog reda, kojima je sve dozvoljeno, a svi ostali su građani drugog reda, trećeg ili četvrtog reda, pošto njima ništa nije dozvoljeno. Njihova deca mogu biti legitimne mete, to nije za osudu i nije za suze. Oni ne smeju da učestvuju na izborima, ne smeju ni da glasaju. Oni ne smeju da se okupljaju. Dakle, ništa nije dozvoljeno.Što se tiče Vlade Republike Srbije, mi sve građane tretiramo isto i oni koji se okupljaju u toku policijskog časa će trpeti iste konsekvence bez obzira na to koga politički podržavaju ili šta rade, zato što krše zakone Republike Srbije ili uredbe koje je donela Vlada Republike Srbije u cilju zaštite javnog zdravlja. To je tako. Za nas ne postoje građani prvog i drugo reda. Ja mislim da to građani prepoznaju. Isto tako, mislim da građani prepoznaju da za neke druge postoje građani prvog, drugog, trećeg i četvrtog reda, a samo su oni građani prvog reda.Konačno, za prazne šerpe, pošto sam odužila, hoću samo da kažem da neće biti prazne šerpe. Imali smo mi rast u prvom kvartalu nešto iznad 5%. Borimo se

ekonomski pad u ovoj godini i najbrži ekonomski rast u 2021. godini, ali moramo da budemo oprezni. Na kraju krajeva, jedan od razloga zašto mi moramo da krenemo u što

i našoj privredi i našim građanima je jedan od šest najvećih u svetu, tako da verujem da ćemo se izboriti. Pokazali smo da umemo da se izborimo sa krizom. Spasili smo državu od sigurnog bankrota pre nekih sedam godina, pa verujem da će i sada biti dobra situacija. Hvala.